6. točka 6. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice Prijedlog odluke dostavili su Klub zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSU-a sukladno članku 5. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje prijedlog da se razriješi zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora i tajnik plenarne sjednice gospodin Ivan Bukarica. Tko je za?

Utvrđujem da je većinom glasova sa 101 glasom za i 32 protiv razriješen dužnosti zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice gospodin Ivan Bukarica. A ja mu se zahvaljujem na njegovom doprinosu i radu u proteklom mandatu. Dajem na glasova ne prijedlog da se za zamjenicu tajnika Hrvatskog sabora i tajnicu plenarne sjednice imenuje gospođa Jadranka Blažević. Tko je za?

Utvrđujem da je većinom glasova sa 101 glasom za i 32 protiv razriješen dužnosti zamjenika tajnika Hrvatskog sabora i tajnika plenarne sjednice gospodin Ivan Bukarica.

Želim joj sretan povratak.